втора точка за днешното пленарно заседание да бъде Законопроект за ратифициране на изменение № 1 на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на плановете за управление на речните басейни и на планове за управление на риска от наводнение за

Трета точка да бъде продължение на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс – общ Проект, изготвен от Комисията по правни въпроси въз основа на приетите на първо гласуване на 4 ноември 2022 г.

Днес, 2 декември 2022 г., в първите до два часа от пленарното заседание в парламентарния контрол по чл. 105 от Правилника ще участват: служебният заместник министър-председател по управлението на европейските средства Атанас Пеканов; служебният заместник министър-председател по икономическите политики и служебен министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев; служебният заместник министър-председател по обществения ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. малко по-тихичко. Поради неотложни ангажименти в заседанието на парламентарния контрол по чл. 105 от нашия правилник няма да участват: служебният министър-председател на Република България Гълъб Донев и служебният заместник министър-председател по социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров.

които се отнасят до общата политика на правителството, отправени от народни представители на самото заседание. Отправените въпроси не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.

към които е отправен въпрос, отговарят веднага след задаването му. В случай на отсъствие на министър-председателя или заместник министър-председателите поради болест, командировка извън страната или при неотложни случаи председателят на Народното събрание, съгласувано с тях, определя заседанието, на което ще отговарят на актуални устни въпроси.

да знаете. АНДРЕЙ ГЮРОВ: Да, в рамките на две минути – ще бъда много кратък, господин Председател. Днес вече имахме едно заседание, продължаваме с второ, така че се надявам това заседание да върви по-стройно и в рамките на установения ред. Въпросът ми е към господин вицепремиера Демерджиев във връзка със зачестилите напоследък информации за проблеми по границата и ситуация с проникването на трафиканти и хора, които преминават през нашата граница, също и във вътрешността на страната. Моят въпрос е в какво състояние е съоръжението, което би трябвало да възпрепятства тези прониквания вътре в страната? Взети ли са някакви мерки? На какво се дължат проблемите, които са зачестили в момента, и как може правителството в момента да гарантира сигурността на нашата граница и на Европейския съюз? Благодаря.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

на първо място ще започна с това, че констатацията Ви не е точна. Няма повече проникнали лица на наша територия, има повече опити да бъде ограничено така нареченото вторично придвижване на лица през нашата територия. Ако през определени периоди от време те преминаваха безпрепятствено в посока Сърбия или Румъния, момента ние правим всичко възможно вторичните придвижвания да бъдат сведени до минимум, защото това е част от условията да станем пълноправни членове на Шенгенското пространство. По отношение на въпроса Ви за – оградата я наричам аз, никога не съм я нарекъл съоръжение. Тя е изключително ненадеждна и не може да изпълнява успешно функциите на такъв тип съоръжение. Обмисляме различни варианти как да направим тази ограда активна, така че да помага в по-голяма степен. Това изисква известно време и финансов ресурс. Полагаме усилия в тази посока. тези усилия са част от комплексните усилия да обезпечим технически средства, с които по-успешно да защитаваме границата, и това е нещото, което правим най-вече в последните месеци – да набележим възможните технически решения и да пристъпим към тяхното изпълнение. тази връзка събрахме всички дружества, които предлагат подобен род техника. Проведохме една среща с много от нашите служители по места. Като казвам, това са ръководителите на РДГП-та, на ГПУ-та, както и техни експерти, за да преценят кои от тези предложени технически решения са работещи, кои да бъдат предпочетени и внедрени и в момента сме се насочили към задействане на съответните процедури, така че да могат да се реализират. Това са мерките, които предприемаме. Наред с тези мерки, за да обезпечим сигурността на служителите си във вътрешността на страната, които противодействат на така наречените вторични придвижвания, сме изработили както как тези автомобили да бъдат спирани безопасно, снабдили сме ги с нови ленти за принудително преустановяване на движението на тези автомобили, които позволяват при по-голяма скорост безопасното им използване. Дали сме указания за по-добра комуникация между дежурните части и различните подразделения. Аз вярвам, че този комплекс от мерки ще даде своето проявление и в потвърждение на думите ми ще Ви кажа, че вчера посланикът на Австрия направи подробна инспекция на нашата граница – както сухопътна, така и морска. Констатациите бяха изключително положителни и тя пое ангажимент да ги докладва на нейното правителство. Благодаря. Благодаря, господин Вицепремиер. Реплика имате. Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Господин Демерджиев, уважаеми колеги! Господин Демерджиев, аз съм задоволен от Вашия отговор, особено от положителната информация и обратна връзка, която сте получили от нашите колеги от Австрия. Доколкото разбрах, имали сте изслушване също и с парламента в Холандия. Това, което искам да попитам като уточняващ въпрос в моята реплика и може би да дадете тук информация, чувам някои притеснителни неща във Вашия отговор и то е, че от една страна, оградата не е в състояние да направи това възпиращо действие, което бихме очаквали. Вие се опитвате да направите едно по-активно съоръжение – предполагам, че това изисква, от една страна, обезпечаване с технически средства, допълнително оборудване като това, с което казахте, че сте снабдили граничните полицаи във вътрешността на страната, за да могат по-безопасно да спират спират превозните средства. От друга страна, предполагам, че има нужда и от увеличаване на състава на „Гранична полиция“ по границата, за да можем да продължаваме да изпълняваме задоволително тези действия, които са поверени на Вас. Във връзка с това моят уточняващ въпрос – Вие виждате, че ние вече два месеца след формирането на това Народно събрание събрание се занимаваме с всичко друго, но само не и с решаването на един от най-важните проблеми на страната, а именно приемането на нов бюджет за 2023 г., в тази връзка моят въпрос е дали в Министерството виждате ситуацията в момента, има достатъчно обезпеченост да бъдат предприети всички тези допълнителни действия и доколко удължаването на бюджета само с някои мерки би Ви позволило да направите достатъчно адекватни и успешни действия в тази посока, в която Вие отговорихте?

да бъдат финансирани в рамките на бюджета на Министерството на вътрешните работи и ние сме предприели действия, така че да пренасочим средства съобразно нормативно допустимите възможности, за да обезпечим максимално технически границата. Естествено, всички действия и мерки, които сме набелязали, не могат да бъдат направени в рамките на тези средства. Поискали сме помощ от Европейската комисия веднъж, получихме такава помощ по линия на програми, с които Комисията финансира опазването на външната граница. Комисията отказва обаче да даде помощ за изграждане на друг тип възпиращо съоръжение с мотива, че вече е дала веднъж такава помощ и няма основание да дава втори път, но не отказва финансирането на друг тип съпътстващи дейности, към които ние сме се насочили, за техническо обезпечаване на границата. Така че използваме всички тези възможности. Подготвили сме и ново искане, с което сме допълнили всички необходими важни неща за нас, за да можем да опазим границата си. Включително сме подготвили в новото искане предложение да се поеме част от разходите по щата, който сме предложили на „Гранична полиция“, защото ние смятаме, че опазването на външната граница на Европейския съюз е въпрос на солидарност и в никакъв случай не е отговорност само на България. Имаме голямо разбиране в това отношение, но ако не получим всички поискани средства по линия на Европейската комисия, единствената възможност остава да се увеличи бюджетът на МВР в тази посока. И най-вече това е необходимо във връзка с отпускането на новите 1260 щата за „Гранична полиция“, които поискахме, за да се прекрати порочната практика с извънреден труд на части на полицията – всякакви части, от всички части на страната. страната. Без тази дейност да бъде финансирана, ние не можем, естествено, да обезпечим тези 1260 щата, а без да ги обезпечим, не можем да прекратим тази практика. Така че, да, бихме имали нужда от помощ в това отношение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ

Господин Пеканов, съгласно Постановление на Министерския съвет № 168 от 3 юли 2015 г. се създава Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната.

Юли месец тази година същият координационен съвет, в който Вие участвате като съпредседател, взема решение въпросната работна група до август месец тази година да изготви краен вариант за анализ. Този анализ трябваше да е и е част първа с БНБ – техният анализ, и част, която да изготвите Вие като заместник министър-председател заедно със съответните министерства. Фактите към днешна дата какви са? След като в залата многократно настоявахме БНБ да предостави въпросния анализ, в крайна сметка БНБ е изпратил до всички парламентарни групи работния вариант на техния анализ. В множество публични изяви от Ваша страна Вие отричахте, че този доклад въобще съществува в работния си вариант. В тази зала, от тази трибуна, си позволихте да омаловажите този доклад на БНБ. Нещо повече, казахте в прав текст, че това е работен вариант и трябва да се цензурира, за да достигне в крайния си вариант. Многократно от тази трибуна си позволихте да отричате и да казвате, че няма още да предоставите въпросния анализ. Сега вариантите са два или Координационният съвет, в който и Вие имате ръководна роля, не изпълнява възложените задачи, или Вие лъжете, че такъв доклад няма. Ние знаем категорично от вътрешна информация, че доклад има, а Вие умишлено го криете и не го предоставяте. Причината да не го предоставяте е много ясна. Това, което казва БНБ – хората, които са анализирали данните, преди Вие да ги цензурирате, най-вероятно са изкарали неща, които са, меко казано, притеснителни за хора като Вас, които искат да наложат силово влизането на България в еврозоната. Затова, господин Пеканов, нашият въпрос е ясен и точен: кога ще поемете отговорност

С абсолютното ми уважение към Вас за десети път ще Ви кажа, че по този анализ в момента не се работи. Както правилно казахте и Вие, решението за такъв анализ е взето от предишен състав на Координационния съвет, в момента текущия състав на Координационния съвет, в който участвам и аз, както много пъти съм Ви казвал напълно искрено тук, се е съсредоточил върху други действия, които са задължителни за изпълнение за влизане на страната в еврозоната. Изготвянето на такъв анализ не е задължителен за влизането на страната в еврозоната. Такива анализи могат да се правят, предоставих Ви вече няколко такива. и реплики от ВЪЗРАЖДАНЕ.) В момента сме се съсредоточили върху конкретните действия. Защо? Защото парламентът ни даде такъв мандат с решението си от 27 октомври. Аз разбирам и уважавам Вашето мнение, както и мнението на Вашите избиратели, че Вие не сте съгласни с това решение, но решението на парламента е такова, каквото е – да ускорим действията, а действията за ускоряване за този процес не са свързани с анализи.

Господин Председател! Господин Пеканов, при предишния Ви гастрол в тази зала Ви казах нещо много простичко, Вие сте временно изпълняващ тази длъжност, надявам се и за последен път. Въпросът е обаче, че трябва много ясно и точно да знаете, че заставайки на това място, на което сте, Вие сте длъжен да спазвате законите и Конституцията на държавата и не трябва да се водите от това, че някои политически партии в случая нарушават периодично Конституцията, да го правите и Вие. В тази връзка как точно да Ви го обясня или ако искате мога да Ви го скицирам набързо, че Вие сте длъжен да предоставите поисканата информация от Вас официално. Вие не е нужно да правите съчинения с размисли и разсъждения дали да го направите или не, Вие сте длъжен да го направите! Вие сте длъжен да направите нужния анализ и да го предоставите, при положение че Ви е поискан най-официално. Нали не си мислите, че това Ваше бездействие – умишлено, ще остане просто ей така и ние ще подминем? Нали не си мислите, че изтъквайки това, че предишно ръководство на Координационния съвет е взимало тези решения, ние ще забравим, че Вие нарушавате законодателството ни и това няма да има юридически и наказателни последици върху Вас? Вие пристъпвате закона, най-нагло лъжете за пореден път от тази трибуна, че сте наредили да няма такъв анализ. Не, напротив, такъв анализ има. Вие го криете и това много добре го знаете. Анализът е направен и ние знаем, че е направен. Така, както БНБ дадоха работния вариант, така и Вие ще дадете в крайна сметка този документ, защото, не забравяйте, че след няколко месеца, или не знам точно кога, Вие ще си заминете и тогава докладът ще излезе

Дуплика имате ли? Няма. „БСП за България“ има ли въпроси? Нямате. „Демократична България“, ако обичате, заповядайте.

И, господин Председател, ще Ви помоля да направите забележка на тези невъзпитани колеги на първия ред от ВЪЗРАЖДАНЕ, че говорят от място, ако внимавате, господин Председател, в зала.

въпреки че страни като Германия, като Италия правят точно обратното. Те направиха така, че поемат оперативен контрол над рафинериите на „Роснефт“ и на „Лукойл“ съответно в Германия и в Италия. Единият ми въпрос към Вас е: Вие готови ли сте да оттеглите подписа, както заявявахте, по отношение на използването на пристанищния терминал от На второ място. Може би сте запознат, че има една инициатива на „Демократична Българи“ да бъде поет оперативен контрол от страна на българската държава, да бъде дадена такава възможност, за да можем да защитим националния интерес, вместо частни компании като „Лукойл“ да се появява с българското правителство на пресконференции и да заявяват на тези пресконференции, че ако не им позволим износа на петролни продукти, те щели да затворят рафинерията. Нещо, което в Германия, господин Вицепремиер, и в Италия не им се позволява. Нещо повече. В момента в Италия докато „Лукойл“ се опитва да се отърве от актив, който е рафинерията – една от най-големите рафинерии, а всъщност държавата поема оперативен контрол над рафинерията и улеснява доста процеса по трансформация на активи. на активи. И въпросът ми, господин Вицепремиер, към Вас е: докъде са разговорите с Европейската комисия по отношение на възможността да бъдат изнасяни петролни продукти на рафинерията? Благодаря Ви. Благодаря и аз. Нямаше нужда да се обръщате, след като направих забележка още преди Вие да се изкажете. Моля, господин Вицепремиер, имате думата. Благодаря, господин Председател. По отношение на терминала „Росенец“, който е даден на концесия на рафинерията „Лукойл Нефтохим“ мисля, че преди две седмици на парламентарен контрол отговорих на този въпрос,

Аз и в сряда на Енергийна комисия разясних нашия анализ. Разбира се, три минути няма да ми стигнат, за да го изложа тук – и пред залата, и пред народните представители. Искам да се знаят няколко неща. На първо място, в санкционния регламент няма изрична забрана за износ на нефтопродукти с произход руски суров петрол. От друга страна, имаме други митнически регламенти, регламенти за износ, които не ни позволяват с лека ръка да забраним и износа, защото тези произведени нефтопродукти са с произход България, тоест с европейски произход. Разбира се, важно е да се помисли за ограничаване на този износ. Може би това е едно работещо решение поради следните причини. Все пак дерогацията за суров петрол е дадена на България, за да може България да задоволи нуждите на своето население, на българските граждани. Може би знаете, че потреблението на горива на България в годишен размер е малко над 3 милиона тона. От тях около 2,5 милиона тона е дизеловото гориво, тоест потреблението на дизелово гориво е най-голямото потребление, много повече от всички други горива. И ако рафинерията „Нефтохим“ казва, че може да затвори работа, то е поради следната причина. За да бъде произведено това количество дизел, рафинерията трябва да обработи определено количество суров петрол. Това е технологичен процес, той няма как да бъде променен. Освен тези 2,5 милиона тона дизел, които са нужни на на вътрешното потребление, се произвеждат и други деривати или съпътстващи продукти, за които няма реализация в България. Някои от тях дори са забранени въобще за потребление в рамките на Европейския съюз. От друга страна, ако тези продукти не бъдат освободени чрез износ, складовете на рафинерията ще се запълнят в рамките на 10 – 14 дни и тя ще трябва да спре работа. Ако рафинерията спре работа, България ще се наложи да внася горива от други страни. По отношение на дизеловото гориво, мисля, че всички много добре знаете, че в момента има много сериозни дефицити както в региона, така и в Европа, така и в световен мащаб и ако въобще България намери начин да внесе тези горива, за което дълбоко се съмнявам, това ще доведе със сигурност до много по-високи цени от сегашните. Вие знаете, че в България и във връзка с мерките, които предприе служебното правителство, ние имаме най-ниските цени на горива в Европа. Нашите цени на горивата са по-ниски от тези в Сърбия. Затова по този въпрос трябва да се подходи наистина много внимателно. Трябват анализи, трябва всички да участваме в този процес, защото това как ще бъде решен този въпрос въпрос касае много сериозно българските граждани, българските потребители, българския бизнес, българската икономика. Затова трябва много отговорно да се подхожда към този въпрос, пак казвам. Ние сме в постоянен контакт с Европейската комисия и всяко едно решение, което бъде взето от българското правителство, ще бъде комуникирано с Европейската комисия – това мога да Ви гарантирам. По отношение на това, че сме имали срещи с „Лукойл“. Да, имали сме такива, но всички тези срещи са водени от интереса на гражданите и ако сме имали такива разговори, те са били точно за да защитим интересите на българските граждани, на потребителите и на бизнеса. Благодаря.

ще Ви помоля да отговорите, ако имате информация, разбира се. Но позволете да поясним нещо много важно, което се забравя. „Лукойл“ не работи само с руски петрол. „Лукойл“ може спокойно да работи и с неруски петрол и когато работи с неруски петрол, ситуацията може в един момент да стане такава, че за българския пазар да бъде задоволено търсенето на петролни продукти, произведени с руски петрол, а за износ, защото желанието на „Лукойл“ да изнася с неруския петрол, включително да говори, ако трябва, с Европейската комисия, конкретни продукти, които са забранени в България, които няма как да ги складираме тук, само за тях да се направи някакво изключение. Но да започваме с презумпцията, че трябва да се даде тотална, пълна възможност на „Лукойл“ да изнася каквото си поиска само защото иначе не може да работи, не го намираме за много сериозно, още повече че преди началото на войната „Лукойл“ си работеше с 60% неруски петрол, 40% „Уралс“. Иска ми се да работим в тази посока, защото това, което правят Германия и Италия, много се различава с това, което виждаме да се случва в България и стъпките на българското служебно правителство. Отстрани тези пресконференции изглеждат наистина неособено добре, още повече да идва някаква компания и ще ни заплашва и ще казва, че тя щяла да спре работа. Тук става дума за обект от стратегическо значение за енергийната ни сигурност и въобще не можем да си позволяваме някой дори да си мисли, че може да ни извива ръцете и да обяснява как щял да затваря. Благодаря Благодаря Ви. Имате възможност за дуплика.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 чакаме техния отговор. Всекидневно сме в комуникация с тях, за да намерим решение на този въпрос и, пак казвам, защото той не касае само Регламента има и регламент за износ, който България трябва да спази. Ние не може да гледаме само санкционния регламент и на базата, да кажем, на политически решения или натиск да нарушаваме други регламенти на Европейския съюз. Като цяло нашето становище е, че не е правилно да се даде пълна възможност за износ. Ако бъде дадена възможност за износ, и това е политиката на служебното правителство, тя да бъде само по отношение на тези деривати и съпътстващи продукти, които няма как да бъдат пласирани на българския пазар. За мен като служебен вицепремиер, отговарящ и за икономически политики, е разумно да се забрани износа на дизелово гориво,

Тук въпросът е по-скоро свързан със снабдяването на друг тип петрол. Това снабдяване трябва да стане извън рамките на Черно море, защото няма опции в рамките на Черно море Черно море да бъде набавен подходящият петрол, с който може да работи рафинерията. Проблемът е по-скоро логистичен и за да бъде доставен петрол извън рамките на Черно море, всички тези доставки трябва да минат през Дарданелите и през Босфора, където има много сериозни логистични проблеми. Ние правим тези анализи, но се притесняваме тези логистични проблеми да не нарушат ритмичната доставка на на суров петрол към рафинерията и поради технологични причини пак да се наложи тя да затвори, но ние работим и по този вариант. Разумно е да се

Преминаваме към парламентарна група „Български възход“ за първи въпрос. Заповядайте, колега.

Уважаеми господин Председател, скъпи гости, господа министри, скъпи колеги! Аз имам въпрос към министър Демерджиев, свързан с излизащите напоследък в медиите информации за увеличаването на битовата престъпност и в частност на телефонните измами.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, По така зададения ми въпрос, който включва две части – битовата престъпност като цяло и телефонните измами, мога да отговоря следното. Ръстът на битовата престъпност през настоящата година спрямо предходната година е 0,7%. В същото време разкриваемостта на този тип престъпления е нараснала със 7%. със 7%. Ние считаме, че ако се търси проблем в ръста на престъпността, той не е свързан с работата на МВР, тъй като МВР разкрива 7% повече от тези деяния, те, за да бъдат ограничени, очевидно трябва да се приложи друг тип мерки от други правоохранителни органи. В дебат сме по тази тема с другите органи и отговорни институции и ще се търси решение как да бъде ограничавана битовата престъпност. Но митът, че тя е нараснала главоломно, не е верен. В същото време обаче констатацията, че са нараснали телефонните измами в частност, е вярна. Причините за това обаче са следните. През тази година този род престъпления се осъществяват основно от територията на други държави, най-често това се случва в Румъния или Гърция и е малко по-трудно ние да противодействаме от наша територия на деяния, извършвани на териториите на други държави. Правим всичко възможно да подобрим комуникацията със службите на Румъния и съответно на Гърция в тази посока, така че са набелязани система от мерки, които се прилагат – вярвам, че ще донесат резултат. Има и други действия, които прилагаме по отношение на придобитото от тези хора във връзка с реализирането на престъпната дейност, но подробности не мога да дам в тази посока, тъй като съставляват на този етап оперативна информация, по която се работи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, господа вицепремиери! Моят въпрос е към вицепремиера Демерджиев и е провокиран малко или много от отговора, който дадохте преди малко на въпрос от „Продължаваме Промяната“. Сега ще Ви разкажа, първо, малко предистория и тя е свързана с една наша съседка Гърция. Април-май месец 2022 г. поради засиления имигрантски натиск към Гърция гръцкото правителство поиска и започна преговори с Европейската комисия за отпускане на допълнителни за справяне с мигрантския натиск. През август и септември бяха преговорите с Комисията, а на 25 ноември 2022 г., тоест преди няколко дена, заместник-председателят на Европейската комисия Скинос обяви, че Гърция ще получи 1,9 млрд. евро за справяне с мигрантския натиск, включително между другото в тях пари за строеж на 150 км ограда в евро, защото има някои аматьори, които смятат, че по цялата гръцка граница има ограда, но не – има само 40 км. В крайна сметка Гърция ще получи в в следващите дни 1,9 млрд. евро за справяне с мигрантския натиск към Гърция, основно между другото в сухопътната част. В тази връзка моят въпрос е: водило ли е българското правителство паралелни или подобни преговори с Европейската комисия от началото на годината за увеличаване и предоставяне на допълнителна финансова помощ, извън вече договорените европейски проекти по оперативни програми по ПВУ, за справяне с мигрантската криза, така както са направили гърците? Или както казахте, сега тепърва искаме? Защото малко се получава, че на затворена врата ние започваме тепърва да чукаме. Защото от 25 ноември ако са приключили разговорите и вече има приети такива мерки, ние малко сме изпуснали сроковете и сме изпуснали влака за тази година. В тази насока правено ли е нещо между другото от началото на годината, или досега българското МВР и правителството от началото на годината са спинкали по тази тема? Благодаря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 Действително на гръцка територия има изградено защитно съоръжение от 38 км. Трябва действително още то да се довърши, за да стигне 180 км, за да покрие цялата сухопътна граница на Гърция. Ще направя обаче един паралел. Това нещо го наричам „защитно съоръжение“. Защо? То е изградено с 5 метра стоманобетон в земята, 5 метра плътни метални колони над повърхността на земята и още един метър защитно съоръжение с тип мрежа, обърната навътре, така че да се възпрепятства преодоляването му чрез прескачане. Нашата ограда представлява съвсем друг тип съоръжение – няма да описвам в подробности по ред причини, не искам и по никакъв начин да да коментирам въпроса повече, достатъчно съм казал по него. Какъв е проблемът с финансирането? С гръцкия ми колега Теодорикакос водихме разговори, че заедно ще искаме от Европейската комисия финансиране за изграждане на цялостно такова съоръжение като гръцкото по протежение на българо-турската и гръцко-турската граница. Проблемът при нас на този етап за България, макар че продължаваме да водим тези разговори, и то със съдействието на Гърция, е, че Европейската комисия е склонна да финансира всякакъв друг род обезпечаване на границата, но не иска повторно да финансира изграждането на такъв род съоръжение. Продължават разговорите, не сме се отказали. Имаме подкрепата на Гърция. Убеждаваме Европейската комисия, че ако се търси истинска защита на тази граница, която е много важна за целия Европейския съюз, тя трябва да участва и трябва цялостното съоръжение да добие този вид, защото за Европа е все едно дали мигрантите минават през Гърция или България – те достигат до държавите от Западна Европа. За да има трайно решение за Европа и спиране на мигрантския натиск, трябва да се направят две неща – да се работи по места там, където възникват причините за незаконна миграция, и да се направи достатъчно добра защита на външната граница, която покрива Гърция и България едновременно. Промяната в съотношението на защита между Гърция и България неминуемо пренасочва потоците към едната или към другата държава. В момента мога да кажа, че поради доброто ни взаимодействие с Турция потокът основно е насочен към гръцката част, на която няма изградено такова съоръжение. Естествено, отчитаме, че ако гърците довършат това съоръжение, потокът съвсем естествено ще се обърне към нас. Предприели сме много действия в тази посока, предприели сме ги ние. Сега, за предходни правителства аз не мога да давам коментари или оценки, включително и за това дали са спинкали. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря, господин Вицепремиер. Реплика? Заповядайте, господин Гаджев. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Демерджиев! Първо, малко връщане към предисторията. През 2013 г., когато правителството Орешарски тръгна да строи оградата по границата, първо отидоха да видят гръцката ограда. Защо тогава се предприе вариантът да се строи такъв тип ограда в България, трябва да питате тогавашното правителство. Просто от там се започна такъв тип вече оградата, но беше интересно, защото първото нещо, което направиха, е да посетят гръцката граница – видяха как е в Гърция и после започнаха да строят по времето на Орешарски по този начин. Доколкото разбирам, преговорите за допълнително финансиране са започнали по Ваше време. Така, както казахте – Вие сте започнали разговори с гръцката страна съвместно и с Комисията, само че вече Гърция е получила 1,9 млрд. евро, а България нищо. Тепърва ще търсим дали ще получим. За съжаление, пропуснатото време трудно се възстановява. Така е в живота. Разликата, която ще се получи, ще е в негатив за България. Надявам се, занапред да не се стига до такива дупки във времето, когато не се водят преговори, не се взима активно участие, защото резултатите са ясни. Аз ще повторя – 1,9 млрд. в евро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

защото ние вече получихме, както казах, финансиране по няколко програми. Сега точни цифри, за съжаление, не мога да използвам – не съм подготвен, но те касаят техническо обезпечение извън самата ограда обаче. Споделих и причините Европейската комисия да се въздържа да финансира повторно изграждане на съоръжение, което веднъж е финансирала. Но споделих и това, че разговорите продължават. Водим ги изключително активно и се стремим да убедим Комисията, че една такава инвестиция си струва и една такава инвестиция може да реши до голяма степен проблемите с огромния натиск по линия на източнобалканския маршрут, на който сме подложени и ние, и по линия на западнобалканския, който пък започва от Гърция. Така че ще продължим да водим тези разговори. Имаме уверение, че ще получим още финансиране за цялото друго техническо обезпечаване, с изключение на оградата. Борим се да получим и за оградата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря, господин Вицепремиер. Преминаваме към парламентарната група „Продължаваме Промяната“ – заповядайте.

Благодаря. Господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми министри! Уважаеми господин Демерджиев, въпросът ми е към Вас. Първо един по-общ въпрос, по който заедно с главния секретар миналата седмица Вие информирахте, но малък кръг от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред относно общите данни за престъпността към настоящия момент през 2022 г. в сравнение със същия период на 2021 г. Въпросът ми е продиктуван от спекулациите, които виждаме, четем, слушаме в публичното пространство, включително от един представител на съдебната власт, който обслужва съвсем откровено дълго време чисто политически интереси на една политическа партия, представена в парламента. В същия контекст ще Ви помоля да ни отговорите, общо, разбира се, а ако имате и конкретни данни, пак във връзка с престъпността, разбира се, но нещо по-конкретно по Глава трета от Наказателния кодекс. За изборите на 2 октомври 2022 г., господин министър Демерджиев, имаме ли образувани наказателни дела за купуване на гласове и това в контекста на течащото обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, в който вчера тук, от тази трибуна, се чуха изказвания как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

Субективното усещане за друго донякъде се поражда от това, че когато МВР противодейства – давам пример със спирането и установяването на шофьори, употребили алкохол и наркотични вещества, когато МВР противодейства по-активно, такива случаи се установяват в по-голяма степен, съответно се създава усещането, че едва ли не повече шофьори извършват такъв род деяния, моята позиция е обратната. Шофьорите, които си позволяват да карат употребили алкохол и наркотици, са същите, които са карали и преди, но като се извършват в пъти повече проверки, вследствие на това, както знаете добре, Охранителна полиция също се включи в този процес. Естествено, че когато се извършват в пъти повече проверки, констатациите на такъв тип деяния са в пъти повече. Вярвам, че това е стъпка в правилната посока, и не е проблем, а е стъпка за решаване на проблема. Друг мит, който много често се използва, е, че вследствие на пътния травматизъм нещата стават трагични. През месеците от август насам намалява значително броят на смъртните случаи, най-вече включително на пътно-транспортните произшествия, спрямо период на предходната година. Преди може би седмица 53 бяха по-малко жертвите. Естествено, това състояние не е удовлетворително за нас, има още много какво да се работи и се работи по тази тема. Но е спекулация да се твърди, че жертвите на пътя се увеличават. Обратното е. Спекулация е да се твърди, че закриването на Специализираната прокуратура има отношение към жертвите на пътя или към битовата престъпност. За всеки прилично квалифициран юрист е ясно, че Специализираната прокуратура няма компетентност да се занимава нито с битовата престъпност, а доколкото ми е известно, престъпни групи на пътя няма, поне аз в мандата си на служебен вътрешен министър не съм констатирал такива. Така че тази псевдоинформация, естествено, обърква българските граждани, създава състояние на тревожност, но повод за такова състояние няма. Естествено, МВР е мотивирано и ще работи във всеки един аспект на престъпността да противодейства все по-добре. Защото нашите амбиции са много по-големи от сегашното състояние, до което сме успели да докараме по някакъв начин. Отговорът ми на въпроса Ви е този. За съжаление, много рядко, когато се поднася такъв род информация, се борави с точни данни и факти, по-скоро се правят внушения, което според мен е недопустимо. По

С нищо ситуацията по тези избори като действие или противодействие на купения вот, най-общо ще кажа, или на изкривения вот не се разминава от предходни избори. Беше установена една линия, която аз намирам за добра, за добро ниво на противодействие на този род престъпност и констатациите на всички организации, които бяха ангажирани с наблюдение на изборния процес в България, включително и международни такива, бяха, че изборите са били честни и че е обезпечена честността на вота. Естествено, и в това отношение ние можем да се развиваме, но стъпвайки на опита през предходните, проведени вече няколко избора, вярвам, че все по-добре се справяме и с този проблем. Благодаря. Благодаря на Министъра за отговора. Аз искам да кажа нещо по-конкретно, че се отчита 0,9% завишение на престъпността в страната към настоящия момент в сравнение с предходната година. Но искам веднага да кажа, че това увеличение, макар че то подлежи на изследване и можем да предположим с голяма степен на увереност, че се дължи на по-активната работа на Министерството на вътрешните работи. Естествено, че когато пролетта обявихме война на престъпленията по пътищата, най-общо казано, тогава наистина започнаха масирани проверки на онези управляващи моторни превозни средства – след алкохол, след наркотици и така нататък, а това повиши разкриваемостта, стопира в много голяма степен и оказа силно превантивно въздействие върху тези, които са склонни да излизат на пътя и да застрашават живота на неограничен брой други граждани. Така че същевременно компенсацията в тази посока, това минимално, бих го нарекъл, повишаване е благодарение на активността на органите на МВР. Така във връзка с пътните престъпления, както и по отношение на престъпленията, свързани с граничния контрол и преминаването незаконно на българската граница, има 3% увеличение на разкриваемостта на престъпленията. Поводът да задам този въпрос тук са действително спекулациите, които се правят непрекъснато от някои заинтересовани и политически среди и някои техни представители в съдебната власт, но надявам се, че всички обърнахме внимание, че независимо дали министърът се казва Бойко Рашков или Иван Демерджиев, не се пропуска купуването на гласове в нашата страна, за голямо съжаление. Благодаря Ви. Благодаря. Възползвайте се от правото на дуплика, ако желаете. От ДПС желаят ли? Не желаят. Тогава минаваме към следващата парламентарна група ВЪЗРАЖДАНЕ. Господин Председател, моят въпрос е към лицето Пеканов. Не разбирам тези реплики – всички сме лица в крайна сметка, а ако някой е обратното на лице, нека да си каже. (Смях.) Както си спомняте, на 27-и октомври евроатлантическата част от тази пленарна зала прие Решение, с което възлага на правителството и на Българската народна банка да се предприемат действия за ускоряване на присъединяването към еврозоната, тоест за унищожаването на 142-годишния български лев една от най старите и стабилни съвременни национални валути към настоящия момент. Учудващо е обаче, че повече от един месец след това в Народното събрание не сме чули за никакъв напредък в този процес. Възможните обяснения са две: първо, или отговорните институции не са свършили нищо, или, второ, работят по темата, но в пълна непрозрачност и задкулисни разговори и решения – нещо, което едва ли би изненадало който и да било в тази зала или пък извън нея, защото второто, уви, беше характерно за една друга епоха и друг политически режим, който уж би трябвало да е отречен отдавна. Скандално би било, ако от народните представители и от обществото като цяло, се крие информация за една тема, която ще засегне, удряйки пряко в джобовете милиони български граждани и целия български бизнес, и на практика няма да има незасегнат българин – тема, свързана с потенциалната загуба на една от последните частици запазен национален суверенитет в цялата вече почти 14 вековна история на България. В тази връзка имам съвсем конкретен въпрос. По време на дебатите в пленарната зала на въпросното заседание на 27 октомври поканеният тогава тук управител на БНБ ни разказа, че една от най спешните предстоящи задачи, в това число за правителството, разбира се, ще цитирам: „Меморандум за разбирателство с Европейската комисия за производството на национални евромонети.“ Много важен приоритет!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 Понеже по правило управителят на БНБ не може да бъде поканен тук на блицконтрол, то питам заместник министър председателя – един от водещите евероатлантици на служебното правителство, следното: докъде стигна подготовката на този меморандум и кога негов проект ще бъде представен на Народното събрание, смята ли правителството да скрие от народните представители и обществото какво съдържа този меморандум и евентуално какви ангажименти се ангажира да поеме страната ни, както вече видяхме, че се крие за ползите и вредите от въвеждането на еврото в България. Липсата на прозрачност по този процес досега, демонстрирана от служебното правителство, ни връща към практиките на комунистическото минало или ако не вървим чак толкова назад във времето, и по-скоро в историята на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

и не смятам, че бездействаме, напротив от Решението на парламента досега са извършени стъпки, които са регулирани в Националния план за въвеждането на еврото, който е официален документ. Той е достъпен, той е на страницата на Министерството на финансите и беше приет от предишното редовно правителство. На базата на Решението на предишното редовно правителство и на мандата, даден ни след Решението на парламента, ние продължаваме всички тези стъпки, а някои от тях са добре известни обществено. Например беше финализирана комуникационната стратегия, която ще обясни всички тези процеси, за които виждам, че Вие имате някои неразбирания, и се радваме, че в момента всички министерства ще комуникират с бизнеса, с малките и средни предприятия, с гражданите и какво ще се случва, когато страната ни влезе или преди да влезе в еврозоната. Министерството на икономиката вече започна такова допитване до бизнеса как този процес ще им се отрази, какви разходи ще има върху тях и как държавата може да адресира евентуални рискове. Знаете, че аз винаги съм бил открит и съм казвал: да, рискове сигурно има, но държавата и институциите трябва да си свършат работата и отговорно да подходят към тях. В същото време беше публикувана за обществено обсъждане концепцията за бъдещия закон за приемането на еврото. Той ще бъде приет в даден бъдещ парламент или когато вече нещата са в крайната си фаза, но той трябва да бъде предварително разработен, за да може да има относителна правна сигурност и банките да знаят какво ще се случи. Общата му концепция беше публикувана преди няколко седмици за обществено обсъждане – получихме различни видове коментари и Министерството на финансите движи този процес. На конкретния Ви въпрос аз лично не мога да отговоря. Защо? Защото Министерството на финансите е водещата институция по тази тема директно говори с Европейската комисия. Знаете, че министърът на финансите участва на ЕКОФИН – срещата на финансовите министри, където присъства и Европейската комисия, те разговарят и водят всички въпроси по отношение на техническата помощ, която страната ни ще получи от европейските институции, за да се случи този процес по най-добрия възможен начин. Благодаря ви.

случаен зрител, гледате отблизо какво се случва в пленарната зала. Зададохме въпрос за анализа, а казахте, че всъщност не сте длъжен такъв анализ да ни предоставите. Сега няма да Ви чета цялото Постановление № 168 на Министерския съвет от 3 юли 2015 г. – за създаване на координационния съвет, вътре в него в Приложенията на чл. 10, ал. 1 задължително е записано, че Вие трябва да направите, тоест координационният съвет, на който сте съпредседател, трябва да направи такъв анализ за ползите и вредите. Преди 45 минути от тази трибуна Вие казахте, че не било задължително да има анализ на ползите и вредите, тоест ще вземем решение за въвеждане на еврото, без да знаем какви са ползите и вредите. Това е абсурдно! Или не го разбирате и нямате представа за това, което говорите, или лъжете – едно от двете, не знам кое. кое. По отношение на това, което Ви питах конкретно, изключително ясен и точен въпрос, а Вие казвате: „Не мога да ви отговоря. Ами като не можете да отговаряте, подавайте си тогава оставката, защото очевидно не се справяте със задачата. А що се отнася до тези въпроси, за които казахте, че ще коментирате тепърва с бизнеса – щели сте да говорите с представителите на българските предприемачи за това как щяло да им се отрази приемането на еврото, ние виждаме, че вече почвате да работите. Какво точно разбирате под български предприемачи – кръгът „Капитал“, „Дневник“ и другите медии на фондация „Америка за България“?! Това ли е българският предприемач?! Видяхме, че правите вече удобни конференции, на които си говорите един на друг колко е хубаво въвеждането на еврото. Утре ще има протест в София от 12,00 ч. Аз Ви каня на свой ред – елате на този протест, за да си поговорите с хората. Айде да видим дали имате толкова смелост и мъжество! Ще отидем пред Европейската комисия, а Вашите приятелчета там отказаха да дойдат, поканихме ги официално на среща, оказаха се много ангажирани голям труд кипи в Европейската комисия, но въпреки всичко ние ще отидем пред сградата. Ще покажем ясно и категорично, че българският народ не желае въвеждането на тази валута, защото ще унищожи българската икономика, ще унищожи спестяванията на гражданите, ще унищожи българска държавност, за която ние от ВЪЗРАЖДАНЕ мислим, а Вие

кога ще внесете в Народното събрание за одобрение понятието „енергийна бедност“? Служебният кабинет управлява вече четири месеца и четири месеца ни обяснява, че готви такова понятие. Министърът на труда и социалната политика в Комисията по труда и социалната политика заяви, че ще внесете понятие за енергийна бедност, което да важи от 1 януари 2024 г., когато може би кризата от войната и ръста на цените в енергетиката ще бъдат укротени и ще се нормализира ситуацията. Ние настояваме това да стане сега, защото от връзката на енергийната бедност до подкрепата на държавата към такива хора пътят е много кратък. Подкрепата трябва да я решим ние в Народното събрание. Отгоре на всичко това служебният кабинет не внася и бюджет, в който да се предвидят средства за подкрепа на енергийно бедните хора през зимата. Много бързахте да внесете в парламента покупката на самолети – виждаме, че вчера сте внесли Доклад за военна подкрепа за Украйна да го одобряваме и така нататък, но много бавно движите въпроса с понятието енергийна бедност. За нас и за няколко хиляди – десетки хиляди българи, това е по важно от другото, така че въпросът ми е кога ще бъдете готови с това понятие и ще го внесете в Народното събрание за одобрение? ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ

съм с Вас – темата е приоритетна и важна. Темата за енергийната бедност от дълги години е трябвало да бъде решена в страната. Много пъти съм казвал, че може би не сме правили достатъчно, за да адресираме социалните неравенства, за да подпомагаме хората, които са в нужда. Именно в този смисъл и темата е част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е реформа, която трябва да се случи и ще се случи. Приемам бележката, че може би има забавяне. Съгласен съм, но в момента сме във финалната фаза на изчистване на въпроса докъде сме стигнали. Има, както знаете, комисия, която се занимава с тази тема – експертна комисия, която разработва дефиницията за енергийна бедност. Тя стигна до краен резултат. Благодарим на учените от БАН, които също бяха част от нея, които ни посъветваха как се определи дефиницията. Тя ще включва три елемента – както доходен критерий, така и социален статус, така и имущество. По този доходен критерий ще се изчислява кой ще попадне под тази линия, след като се вземат предвид разходите, които всяко домакинство дава за енергия. Както разбирате и както знаете, Вие имате добра експертиза по тези теми, голям проблем обаче е последващото доказване и верифициране на този въпрос: как ще се събират данните, кои институции ще ги събират, как ще преминава целият процес? Реално в момента сме във финалната фаза на

на общините в България, тъй като те имат доста информация на място по отношение на това сградите в какво състояние са, каква е тяхната енергийна ефективност, което също е критерий, който влиза в целия този механизъм. Верифицирането на това кои сгради са били обновени и кои не е важно, тъй като приемането на критерия за енергийна бедност ще се използва и за отключване на всички бъдещи средства, които идват по европейски програми, за помощ на домакинства както по отношение на енергийна ефективност, така и по отношение на ВЕИ та за собствена употреба. Така че всички сгради – там, където също има енергийно бедни домакинства, да могат да участват в тези програми. Именно оттам може би има някакво забавяне, но се надявам, буквално в следващите седмици, всичко това да бъде финализирано. Както казах: доста активни разговори текат между различни институции, така че да гарантираме, че всичко това ще се случва по ефективен начин. Самата дефиниция е готова, но в момента се работи по така наречената съпътстваща наредба, която изчиства как след това ще се верифицира и ще се доказва този процес, така че да гарантираме, че когато се приеме от парламента, това ще може да се случва по най добрия ефективен начин. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря, господин

Господин Пеканов, тези общи приказки ги слушаме вече, както казах, четири месеца. Въпросът ми е кога това ще стане реалност? Обещанията ще направим това, ще направим онова… Питам Ви кога това ще бъде реалност? Защото дори да Ви остава само една седмица за уточняване на понятието, отново казвам: служебният кабинет на президента Радев не внесе бюджет за 2023 г., а предложи удължаване на бюджета за 2022 г. В бюджета за 2022 г. няма нито една стотинка за подкрепа на енергийно бедни. Нула. Следователно, по заобиколен начин потвърждавате думите на министъра на труда и социалната политика, че тази работа с енергийно бедните хора и тяхната подкрепа няма да се случи през 2023 г. Изобщо не си представяйте, че след една седмица няма да Ви питам пак. Казахте до една седмица ще имаме понятие. Значи, след една седмица пак ще Ви питам. Нека да е ясно на българските граждани – каквото и да говорите от трибуната, каквото и да обещавате на конференции понятие енергийна бедност и подкрепа за Вас, уважаеми български граждани, които сте такива, през 2023 г. няма да има благодарение на служебния кабинет на президента Радев. Благодаря Ви, госпожо Нинова. Дуплика? Не искате, господин Пеканов. Следващия въпрос е от „Демократична България“.

Благодаря Ви, господин Председателю. Моят въпрос е към вицепремиера по вътрешна сигурност и обществен ред – господин Демерджиев. Темата е Шенген. Това е много важен външнополитически приоритет, по който българската държава сериозно боксува отдавна, и то основно благодарение в кавички на последните две правителства на Бойко Борисов. Тази тема е многоаспектна. Разбира се, по темата за границата не бих искал нищо да говоря, защото достатъчно данни бяха изнесени, но тя е, общо взето, като едно решето. Причините са ясни – трябваше да се откраднат едни пари. това нещо не знам прокуратурата докъде е стигнала с разследването? Но аз искам на един друг аспект да Ви обърна внимание и да получа отговор, а именно: енергетиката. Защото за Европейската комисия, особено сега в светлината на войната в Украйна, тази тема е изключително важна – по какъв начин се обслужват, грубо казано, руските интереси.

В това факсимиле беше подчертано едно важно изречение, че още към него момент българските служби са предупредили министър-председателя на страната тогава, че построяването на Балкански поток е част от стратегически план на Путин за заобикаляне на Украйна. Искам да Ви попитам: този този въпрос известен ли Ви е, защото разбрах, че прокуратурата веднага се е сезирала и е започнала много щателно разследване откъде е изтекла тази информация, което означава, че това е действителен случай. В тази връзка искам да Ви посоча, че през тази седмица имаше заседание на Г-7 – министрите на правосъдието. На това заседание министърът на правосъдието на Германия – Марко Бушман, директно заявява, че Германия носи отговорност за руската агресия в Украйна и че тази истина трябва да се заяви директно. В тази връзка това, че за сметка на българския данъкоплатец с над 3 млрд. лв. беше построен този въпросен поток, с който Путин изпраща газ и към днешна дата на своите приятели в Сърбия и в Унгария, и при условие че е имало информация към него момент за това, че това е част от Стратегическия план на Путин за заобикаляне на Украйна,

Заповядайте за отговор, господин Демерджиев. Преди това да направя едно съобщение. Уважаеми колеги, на гости в Народното събрание са ученици от Професионална гимназия… (Реплики от

Очакваме разглеждане и придвижване на сигнала по темата, но, както казах, преценихме, че тъй като се засягат въпроси от националната сигурност – при това съществени въпроси, трябва да се спази компетентността в тази връзка и сме направили необходимото да я спазим. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. той е в течение на целия този случай. Между другото, не съм наясно кой е подал сигнала. Аз прочетох в медиите тази справка. Разбира се, тя е с гриф гриф „Поверително“ и поради тази причина българската прокуратура веднага се е сезирала. Тя по някои случаи с години не се сезира, защото би следвало в случая, освен да се сезира за това, да разследва откъде е изтекла класифицираната информация, да започне разследване и дали е извършено престъпление по Глава първа от Наказателния кодекс, защото, който се постави в услуга на чужда държава, извършва престъпление по Глава първа

Уважаеми господин Председател, уважаеми господа вицепремиери, уважаеми колеги, уважаеми гости! Моят въпрос е към господин Алексиев, като отговарящ министър за секторите „Енергетика“ и „Икономика“. Господин Алексиев, искам да Ви попитам: имате ли изготвен анализ, похарчените вече 10 млрд. лв. за компенсации във връзка с високите цени на електроенергията как са се отразили в икономиката? Как смятате да изпълните вече влезлия в сила Регламент ЕС/1854 от 1 декември. По-точно – как смятате да изпълните изземването на свръхприходите от всички производители на електрическа енергия – държавни и частни такива? Готови ли сте с механизмите? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ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

анализ в детайли, разбира се, е правен от Министерството на енергетиката. Аз не съм принципал, но можем, разбира се, да Ви го предоставим. Оттам нататък това, което смея да твърдя, е, че тези компенсации в крайна сметка доведоха до запазване на конкурентоспособността на българския бизнес. Вие знаете, че беше прието такова решение и българският бизнес беше компенсиран, ако имаше цени на енергията над 250 лв. за мегават/час. От друга страна, това ни помогна да овладеем и сериозните инфлационни процеси, както виждате, в момента инфлацията забави този ръст и това е много важен приоритет. За мен е разумно тези компенсации да продължат по някакъв начин, може би трябва да бъдат преформатирани, може би трябва да има компенсации по отношение на газа, защото всички тези мерки наистина влияят на инфлацията, а оттам нататък инфлацията влияе и на доходите на гражданите, тоест тя отнема техните доходи, намалява тяхната покупателна способност, трябва да се работи в двете посоки. От една страна, с такива мерки за овладяване на инфлацията, от друга страна, разбира се, и за повишаване на доходите на хората, за да могат те да догонят тези инфлационни процеси.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Алексиев! Има писмен отговор от Министерството на енергетиката, който прехвърля топката в Министерството на финансите, че те нямат такъв анализ. В общи линии излиза, че платихме 10 милиарда, платихме 10 милиарда, за да си генерираме една инфлация на малката потребителска кошница с 40%. Общо взето, нямаме видим резултат от тези 10 милиарда, но това го оставям Вие да го разисквате и да изискате такъв анализ и План за действие. Нито думичка за Регламента, господин Алексиев, което не ме задоволява, защото вчера сме изпратили имейл на господин Пеканов – на началника на кабинета, че при правилно прилагане на механизма в хазната могат да бъдат генерирани едни допълнителни 3 млрд. лв., които дори при най-грубото раздаване на калпак, без никакви социално-икономически критерии към домакинствата, генерира за година на домакинство по малко над 900 лв., ако сложим такива критерии, сумата ще се повдигне драстично. Така че, аз Ви моля да разработите механизми, тъй като изземването на тези свръхприходи, Вие или следващо правителство, ще трябва да ги докладва до 31 януари 2023 г., след това ще има още едно докладване до 30 април – пак 2023 г., което в най-лошия случай, ако не се спази правилно Регламента, ще доведе до допълнителни глоби на българската държава, които ще ги платим всички ние. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Самандов. Искате ли дуплика? Заповядайте за дуплика, господин Алексиев. Да, извинявам се, не отговорих на този въпрос. По отношение на приетия от Европейската комисия Регламент за облагане на ние сме въвели този регламент и в Народното събрание е внесен Закона за корпоративното подоходно облагане, където се предлагат текстове, свързани точно с Регламента и изземване на свръхпечалбите не само от енергопроизводителите, а и от производителите и преработвателите на горива. И Ви призовавам този закон наистина да бъде гласуван, за да може на базата на него и прилагайки Регламента, да обложим всички тези свръхпечалби и съответно с получените приходи държавата да изработи ясни мерки, по които работим в момента за компенсиране, на първо място, на най-уязвимите слоеве на населението и, на второ място, на на бизнеса, който има нужда от това. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Алексиев. Уважаеми колеги, с това изчерпахме процедурата по блицконтрол по чл. 105 от Правилника ни. Да благодарим на вицепремиерите Демерджиев, Пеканов и Алексиев. А ние продължаваме със следващата точка от първо гласуване Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми гости! През 1992 г. Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за Международен ден на хората с увреждания. На този ден в цял свят се организират събития, напомнящи, че е необходима ефективна промяна в условията на живот на хората с увреждания. Това е и ден за подкрепа на достойнството, правата и добруването на хората с увреждания. Идеята да бъде отбелязван такъв ден е да бъде подпомогната дискусията за свободния и независим живот на тези хора и за тяхното пълноправно участие в обществото. Няма универсално приета дефиниция за „увреждане“ или за „човек с увреждане“, въпреки че са правени опити за такава универсална дефиниция. Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от 2006 г. казва, че „увреждането е развиваща се концепция и че уврежданията са резултат резултат от взаимодействие между лица с нарушени функции и бариери от емоционално-оценъчен характер и такива, свързани с обкръжението, които възпрепятстват тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите“. Хората с увреждания са най-голямото малцинство в света, но за разлика от повечето малцинствени групи, тази е с отворено членство: всеки един от нас може по всяко време да започне членуването си в нея било то поради злополука, заболяване, старост или друга причина. По оценка на СЗО над един милиард души, което представлява около 15% от населението в света, има някаква форма на увреждане и едва 5% от тези увреждания са вродени. Според Програмата за развитие на ООН, 80% от хората с увреждания живеят в развиващите се страни. А по оценка на Световната банка 20% от най-бедното население на планетата е с увреждания. В Европейския съюз: – 87 милиона имат някакъв вид увреждане; – повече от 50% от тях считат, че са жертва на дискриминация; – само 51% от тях работят, в сравнение с три четвърти от хората без увреждания; – 41% не могат да покрият непредвидено възникнали разходи; 28,5% от хората с увреждания са изложени на риск от бедност или социално изключване в сравнение със 17,8 % от хората без увреждания; – само 29,5% от хората с увреждания завършват висше образование в сравнение с 44% с 44% от хората без увреждания; – повече от един милион на възраст под 65 г. живеят в институции. В България не се събира официална статистика за хората с увреждания. Националният център за обществено здраве и анализи дава информация, че ежегодно над 3000 деца и над 50 000 пълнолетни хора се вливат в редиците на хората с увреждания, защото така са се произнесли експертни комисии. От други източници научаваме, че хората с установени увреждания в България са над 500 000, а през 2022 г. в България около 9000 лица с увреждания и възрастни хора живеят в 161 специализирани институции. Над 7000 човека с психо-социални и интелектуални увреждания са поставени под запрещение. Това са факти! Факт е и че у нас хората с увреждания продължават да са тежко дискриминирани поради липса на достъпна среда в обществени и жилищни сгради, транспортни средства, спортни, културни, образователни и развлекателни обекти, както и в редица области на живота като образование, здравеопазване, заетост, социални и други услуги, достъп до правосъдие. Години наред проблемите на хората с увреждания са неглижирани. В първите години на прехода им обещаваха достоен живот – и на тях, и на близките им. Но вече 30 години след онези събития не са го получили. Уврежданията са част от състоянието на човека и са резултат от социално-икономически или политически фактори, злополуки или въоръжен конфликт, но също и от замърсяването на околната среда, злоупотребата с дрога и така нататък. Те повишат риска от бедност, а бедността повишава риска от увреждания. Затворен кръг, от който трябва да се излезе, за да решаваме проблемите с по голям успех.

Въпреки постигнатия напредък в много области пред хората с увреждания все още съществуват сериозни пречки по отношение на достъпа до здравеопазване, образование, заетост, развлекателни дейности и участие в политическия живот. България е поела ангажимент за подобряване на социалното и икономическото положение на хората с увреждания въз основа на Договора за функционирането на ЕС и на Хартата на основните права на Европейския съюз. Ще спомена и Европейския стълб на социалните права, там се подчертава, че хората с увреждания имат право на подпомагане на доходите, и то такова, че да им осигурява достоен живот, имат право на услуги, които да им дават възможност да участват на пазара на труда и в обществото, имат право на работна среда, приспособена към техните нужди. Ще спомена и Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания. Европейският съюз и всички държави от Съюза са страни

2021 – 2030 г. и предшестващата я Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г. На тази основа е изработена и Националната стратегия за хората с увреждания 2021 – 2030 г., която е нашият стратегически документ, на изпълнението, на който възлагаме надежда да допринесе за създаването на по-добри условия и възможности на хората с увреждания да упражняват правата си и да участват в отделните сфери на обществения живот – равноправно с останалите български След всичко казано и в навечерието на Международния ден на хората с увреждания моля всички народни представители да се замислим дали с грижа и разбиране за тези хора решаваме проблемите им. Днес и утре в знак на съпричастност в цялата страна ще бъдат организирани редица инициативи по повод на хората с увреждания. Ще внушаваме, че човешкото отношение и приемането на техните проблеми са стъпки към стопяване на различията. Но дали правим всичко, което зависи от нас като общество, като изпълнителна власт, като законодателна власт? В България освен труднодостъпната архитектурна среда в градовете и селата, хората с увреждания намират големи трудности при намирането на работа. Продължават да са на дневен ред темите за здравната – ТЕЛК-овете, пенсионната и административната реформа по отношение на хората с увреждания, достъпът до архитектурна среда, до образование, трудовата заетост, здравеопазване. Все още и като държава, и като общество сме далеч от средното европейско ниво на отношение към хората с увреждания. Стигаме и до организациите на хората с увреждания – и национално представените, и останалите. Няма да говоря за това, че като общество сме допуснали да водят битки помежду си. Искам да обърна внимание върху това осигурили ли сме нормални условия за функциониране на гражданските организации на хората с увреждания. Включително и финансирането им и повишаване на капацитета им. Иска ми се като народни представители да обърнем внимание на надеждите им, че Народното събрание, правителството и обществото ще се отнесат с отговорност към поставените проблеми и чрез активен диалог ще формираме и регламентираме социална политика за пълноценната им интеграция в обществото. В България нивата на социална защита са ниски. Осигуряването на минимално ниво на благосъстояние и социална подкрепа за всички граждани е още далеч от мечтаното. Не осигуряваме в достатъчна степен ориентирани към индивидуалните потребности услуги и подходяща подкрепа за пълноценно приобщаване на хората с увреждания. Това в сериозна степен ограничава възможността, способността и готовността на тези хора да участват пълноценно в живота на своите общности и на обществото като цяло. С тази убеденост при участието си в предишното редовно управление си поставихме амбициозни задачи и като че ли най-амбициозните бяха в сферата на социалната политика. Успяхме да подкрепим семейства с деца, домакинства, пенсионери, хора с увреждания, българи, които не се справят сами с живота – с 22 млрд. лв., а политиките и средствата бяха насочени към хората. Започнахме да възстановяваме справедливостта и доверието в социалните системи. В държавния бюджет за 2022 г. размерът на средствата за подкрепа на хората с увреждания е увеличен с близо 40% или с над 280 млн. лв. спрямо средствата за 2021 г. Сега обаче някои искат, служебното правителство в случая, да я замразят тази подкрепа. Месечната финансова подкрепа за хората с увреждания е увеличена с близо 11%. Броят на хората, които я получават, сигурно вече стигна 670 000. и увеличение от 16,7% на час предоставена лична помощ. Беше одобрен План за действие за периода 2022 – 2027 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, насочен към осигуряването на подкрепа в домашна среда на хората с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами, чрез развитие на качествени и достъпни социални и интегрирани здравно-социални услуги и подкрепа за над 8300 хора с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами. Сега някои искат да ги замразят, в случая служебното правителство, на това ниво въпреки инфлацията и поскъпването на живота. Замразяването на средствата за подкрепата на хората с увреждания означава да ги обречем на лишения, мизерия и страдания. Страната ще е финансово стабилна, но сметката за тази стабилност отново ще се плаща от най-бедните във валута, наречена трудности и ежедневни страдания. Денят на хората с увреждания и надеждите на тези хора изискват да завършим по-оптимистично. Аз ще завърша с думите на Хелън Адамс Келър – американска писателка, политическа активистка и лекторка, първият глух и сляп човек, получил бакалавърска степен в изкуствата. „Оптимизмът е вярата, вярата, която води до постижения. Нищо не може да се направи без надежда и увереност.“ Благодаря Ви.

Международния ден на хората с увреждания в Клуба на народния представител. Заповядайте, ще видите може би и кратка програма, да изразим своето отношение към хората с увреждания. Благодаря Ви.

да допуснем в залата господин Петър Димитров – заместник-министър на околната среда и водите, господин Атанас Костадинов – съветник на министъра на околната среда и водите по хоризонталните политики,

Докато гласуваме и аз бих желал да поздравя учениците от Професионалната гимназия по селско стопанство – град Луковит, и съвсем коректно да поздравя госпожа Вяра Емилова за инициативата ѝ да направи това днес възможно.

на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие г., № 48-202-02-6, внесен от Министерския съвет на 16 ноември 2022 г. На заседание, проведено на 24 ноември 2022 г., Комисията по околната среда и водите обсъди посочения законопроект. На заседанието присъстваха – от Министерството на околната среда и водите: госпожа Росица Карамфилова – министър на околната среда и водите, госпожа Мария Бабукчиева – държавен експерт в дирекция „Управление на водите“, и господин Ивайло Тихов – главен юрисконсулт. Мотивите към Законопроекта бяха представени от министър Карамфилова, която подчерта, че целта на Споразумението е предоставяне на съдействие на Министерството на околната среда и водите за разработване на вторите Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) и третите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ).

Срокът на действие на Споразумението изтича на 51-вия месец от датата на влизането му в сила, а именно от 5 септември 2018 г. до 5 декември 2022 г. Към момента е необходимо удължаване на крайния му срок с една година – до 5 декември 2023 г. В Изменението на Споразумението се предлагат срокове за изпълнение на дейностите за финализиране на двата плана. Тези срокове касаят представянето на проектите на ПУРБ и ПУРН във вариант за публикуване, провеждане на обществените консултации по двата планови документа и отразяване на постъпилите коментари, бележки и предложения, както и представяне на финален вариант за последващо процедиране. Предложените срокове за изменение на индикативния график са обосновани и приемливи с оглед на финализирането на всички дейности в обхвата на Споразумението и кореспондират с предложения краен срок. Плановете, които се предвиждат като резултат от това Споразумение, са от ключово значение за страната за периода 2022 – 2027 г. – както за осигуряване на устойчивост при управлението на водите, така и като ангажимент на страната за прилагане на Рамковата директива за водите и Директивата за оценка и управление на риска от наводнения. С осъществяването на дейностите, предвидени в Споразумението, и прилагането на добри европейски практики и международен опит от страна на екипа на Международната банка за възстановяване и развитие се очаква осигуряване на необходимата експертиза и значително подобряване на методологичната основа и качеството на стратегическите документи, включително изпълнение на препоръки на Европейската комисия при оценката на вторите ПУРБ и първите ПУРН.

Отношение по внесения законопроект взеха народните представители: госпожа Татяна Султанова, господин Манол Генов, господин Младен Шишков, господин Джевдет Чакъров и господин Христо Даскалов.

Не виждам. Преминаваме към гласуване на Законопроекта за ратифициране.

събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие

„ЗАКОН за ратифициране на Изменение № 1 на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие от 26 юни 2018 г. Член единствен. Ратифицира Изменение № 1 на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения България между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие от 26 юни 2018 г. Заключителна разпоредба Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“ Завърших, господин Председател.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! В Четиридесет и осмото народно събрание наблюдаваме една много негативна практика, която се превръща в тенденция, а именно да пропускаме парламентарния контрол. Два месеца минаха от изборите, месец и половина Народно събрание, а има все още министри, които не са идвали на парламентарен контрол. Точно като Шишков, точно него визирам. Имам два въпроса към него от първата седмица на Народното събрание и министър Шишков все още не е идвал на парламентарен контрол. Има и друга негативна тенденция. Когато Вие знаете, че ще има парламентарен контрол, министър Шишков винаги е в задната половина на министрите и никога не се стига до него. А когато знаете, че няма да има парламентарен контрол, примерно като днес, той е трети министър, но съответно той очевидно няма да дойде на парламентарен контрол. Молбата ми е, когато и да се проведе парламентарният контрол, министър Шишков, към когото има изключително много въпроси от всички народни представители,

Ще препоръчаме все пак, както правехме в предишния мандат, бяхме се договорили да не се пренареждат министрите, а така, както им идва редът, съответно в първия възможен контрол, да идва и техният ред. Ориентировъчно обсъждахме да има извънредно заседание, на което да се проведе този контрол, но ще Ви информираме допълнително кога ще е това – може би във вторник, както го направихме и тази седмица. Така че контрол не е пропускан, между другото, просто е изместван.

вчера не останаха до края, че бяха представени и обсъдени параграфи 40, 41 и 42 и гласуването беше насрочено за редовното заседание днес, затова и ще трябва да започнем с гласуване на тези параграфи, така че съм дал сигнал. Ще помоля само господин Стоев, който имаше предложение по § 41, ако има текста, да го съобщи отново, за да знаем

като едновременно с това ще предложа и редакция – вместо да се отмени, ал. 3 да придобие следния текст, каквото заявихме вчера. Алинея 3 да придобие следния текст: „След съставянето на протокола по ал. 1 се отпечатва справка извлечение от машинното гласуване, която е част от изборните книжа, които се предават.“ Това е редакцията, която предлагаме на ал. 3 – вместо тя да бъде отменена, да придобие този текст. Благодаря, господин Стоев. Като стигнем дотам, ще направим първо гласуване, да се гласуват отделно двете алинеи. Фактически, ако се приеме да се гласуват разделно, тогава вече ще предложа редакцията за ал. 3,

Благодаря, господин Председател. Аз имам идентична процедура за разделно гласуване, само че в § 40 – моля т. 1 и т. 2 да се гласуват разделно.

Мисля, че колегите са вече тук и можем да започнем гласуването. Подлагам на гласуване предложение от Надежда Йорданова и група народни представители за създаване на нов § 32.

Докато гласуваме, да Ви съобщя, че наши гости са ученици от клуб „Родолюбие“ при Средно училище „Христо Проданов“, град Карлово, с ръководител Антоанета Тенева по покана на народния представител Веска Ненчева. Последните дни много млади хора ни посетиха, надявам се да сме ги вдъхновили, а не обратното.

прегласуване. Гласували 196 народни представители: за 54, против 119, въздържали се 23. Предложението не е прието.

практика вече гласувахме, че се отхвърля идеята за отхвърляне на § 10, но все пак така е подредено в Доклада, ще го гласуваме втори път.

Преминаваме към гласуване на предложение от Надежда Йорданова и група народни представители за създаване на нов параграф. Комисията не подкрепя предложението. Гласували

иска прегласуване. Гласували 188 народни представители: за 40, против 123, въздържали се 25. Предложението не е прието. Преминаваме към гласуване на предложение от Костадин Костадинов и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението.

Благодаря Ви, господин Председател. Правя процедурно предложение за разделно гласуване, тъй като имаше и предложения за редакция, за гласуване точка по точка и буква по буква,

всъщност предложението на господин Стоев е да гласуваме освен това отделно алинеи 3 и 4. Може ли да ги обобщим в едно гласуване тези неща, госпожо Атанасова, или отделно да направим гласуванията? Отделно, добре. Подлагам на гласуване първо предложението да се гласуват разделно в

няма. Подлагам на гласуване предложението на господин Стоев в т. 2 да се гласуват отделно алинеи 3 и 4. Моля, режим на гласуване.

режим на гласуване. Гласували 188 народни представители: за 75, против 113, въздържали се няма. Предложението не е прието. Заповядайте. Мисля, че може да дадем тази възможност, защото предполагам, че и част от колегите, може би, не разбраха всъщност каква е идеята на това. Благодаря Ви, господин Председател, че ми давате тази възможност. Колеги, по ал. 3, която е предложено да бъде отменена, всъщност имаме направена правно-техническа редакция на ал. 3 и за да приложим тази правно-техническа редакция, ние, разбира се, ще я гласуваме или ще се приеме, или не, но така или иначе, ал. 3 и ал. 4 трябва да бъдат гласувани разделно. Иначе няма как да се случат нещата. По принцип предложението, което е прието на Комисията, подкрепено на Комисията на госпожа Десислава Атанасова и група народни представители е точно в този смисъл. Там са т. 2, ал. 3 да се отмени и т. 3, ал. 4 да се отмени. Те са разделно дадени. Просто Комисията ги е обединила, защото е подкрепила и двете. В момента нека да се върнем към този вариант и да гласуваме да се разгледат разделно двете алинеи. Благодаря. Благодаря, господин Матеев. Подлагам отново на прегласуване предложението да се гласуват отделно алинеи 3 и 4, тоест отмяната им да се гласува разделно.

Във връзка с приетото вече решение за разделно гласуване, подлагам на гласуване първо

тече гласуване. Гласували 169 народни представители: за 38, против 121, въздържали се 10. Предложението не е прието.

Прегласуване по искане на „Продължаваме Промяната“.

Уважаеми народни представители, за съжаление, това беше последната възможност да се види – данните от машината, да бъдат прикачени към изборните книжа, така че секционната комисия да има дори възможността да види, ако е направила грешка. Това просто ме изумява как е възможно да имаме данните, да са в машините и да не искаме да отпечатаме един протокол, да бъде част от изборните книжа с надеждата да предотвратим грешките, независимо дали са умишлени, или не. Колеги, това показва един мотив, който, за съжаление, от нашата група ние не го разбираме. Мотивация, която да прикрива информацията от машините напълно. Да създава възможност за прекалено много грешки, да създава възможност за злоупотреби и реално стойността на машините в така приетия Изборен кодекс почти няма никакъв смисъл. Съжалявам, че всички ние бяхме част от от този момент, когато Изборният кодекс просто стана една хартиена процедура и където машините даже не могат да отпечатат протоколите, които можеха да дадат поне малко гаранция, че изборът ще бъде честен. Наистина е разочароващо. Благодаря, уважаеми господин Петков. Господин Ананиев, заповядайте – имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Цялото това упражнение, което правим, е всъщност уж завръщане на хартиената бюлетина, но не се лъжете, всъщност това гласуване показа, че не се цели връщане на хартиената бюлетина. Цели се убиването на машинното броене и на машинните протоколи, защото те не могат да бъдат фалшифицирани и те могат да гарантират гласа на всеки един български граждани. Нищо не пречеше да се остави протоколът, който е контрола на човешкото преброяване. Абсолютно нищо! Всъщност с премахването на този протокол се затвърждава, че се подготвят манипулации на протоколите и на преброяването, което ще бъде направено на ръка от хора, които са били 12, 13, 14 часа в изборния ден, уморени, в края, когато трябва да броят разписки, да броят преференции, да пишат протокол, да бъркат резултата – на № 25 да го запишат на № 26. Според съда това е техническа грешка. Много такива човешки и технически грешки ще виждаме на следващите избори, но поне е ясно, че хартиената коалиция в лицето на БСП, ДПС и ГЕРБ целят точно това – манипулация на Вашия глас, когато изберете да гласувате машинно, но всъщност преброяването да бъде на ръка и протоколът да бъде на ръка. Това потвърди всички наши опасения. Не пречеше да има контролен протокол, който да потвърди преброяването на хората от комисията, но това пречи на коалицията, която, разбира се, силово наложи убиването на машинното преброяване и на машинния протокол. Благодаря Благодаря Ви, уважаеми господин Ананиев. Нека да изчерпим процедурата. Госпожо Йорданова – за обяснение на вот, трето такова, последно.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 нагло, арогантно, без никакъв свян. Противно на началото на дебата по този законопроект, който уж беше само за връщане на хартиената бюлетина във всички секции, стана ясно, че крайната, истинската цел е била пълното ликвидиране на машинното гласуване и машинното отчитане на българските гласоподаватели. Колеги, ние предложихме няколко варианта, за да се запази контролата на човешката грешка при преброяването. Добре, не искахте машинен протокол, да, искахте да броите хартиените разписки от машините. Предложихме Ви вариант – няма да се казва машинен протокол, ще се разпечатва след преброяването на машинните разписки. Вие не подкрепихте нито едно от тези разумни предложения. Запазихте флашките, но след като хората от секциите няма да видят какво се съдържа в тях, какъв е смисълът от тях, колеги? Това беше лъжа, неизпълнено обещание, включително от парламентарната трибуна, което беше направено тук! Така не се прави законодателство с лъжи и неизпълнени обещания. От днес нататък единственият гарант за честното отчитане на вота остава „ти броиш“,

също така унижихте и Вашите членове на секционните избирателни комисии, защото сега ще им вярвате за преброяването на хартиените бюлетини, но не им вярвахте досега за изпълненията на указанията на ЦИК за преброяване на контролните разписки. Срам! (Ръкопляскания от „Демократична Предстоят ни още три гласувания по вече представените текстове в § 42.

Дайте ми знак и елате, ако искате. Виждам, че се колебаете, господин Аталай Ви насърчава, да се надяваме, че

Сега, в момента, изпадат в някакви странни състояния от тази трибуна, обвинявайки свои политически опоненти за някакви си фалшификации и машинации, които ние тук от няколко дни

Започва се. Заповядайте, господин Ананиев. Така си и знаех, господин Карадайъ, че ще стане, но... Уважаеми господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. Ще Ви призова да напомните на господин Карадайъ, на който може би му се сливат часовете, макар че за част от заседанието, което продължи до три сутринта, от ДПС), че всъщност възможността да има броячки на бюлетини му беше дадена от партньорите му от БСП и от ГЕРБ, които след това не го подкрепиха в залата. Така че самата хартиена коалиция не вярва на неговата опция за броене. Напомнете му го, моля Ви, защото започва да се обърква. Благодаря

формулирате малко от малко като начина на водене. Не може да излезете тук и да си говорите каквото искате по процедурите. (Ръкопляскания от ДПС.) Много Ви моля! Благодаря, продължаваме с гласуването.

въздържали се 23. Предложението не е прието. Преминаваме към гласуване на предложението от Мустафа Карадайъ и група народни представители за създаване на нов параграф – Комисията не подкрепя предложението. Гласували

иска прегласуване. Гласували 188 народни представители: за 40, против 123, въздържали се 25. Предложението не е прието.

иска прегласуване. Гласували 188 народни представители: за 40, против 123, въздържали се 25. Предложението не е прието. Моля, прегласуване по искане на Продължаваме Промяната.

Сега, обяснение на вот – господин Ананиев, заповядайте. господин Председател, уважаеми колеги! Не подкрепих предложението, което е направено от Десислава Атанасова, тъй като знаете, че БСП отвориха възможността за промяна в Изборния кодекс, но всъщност това се превърна в Изборния кодекс на ГЕРБ от 10 параграфа на БСП, станаха 50 параграфа на ГЕРБ и ДПС. Не мога да разбера защо БСП услужват на ГЕРБ и ДПС, но нека да Ви прочета това, което гласувахме в § 42: „В чл. 283 думите „включително протокола с данните от машинното гласуване“ се заличават“. Това правят всъщност – искат да заличат Вашия глас, искат да заличат Вашия избор и това гласува хартиената коалиция от БСП, ДПС и от ГЕРБ. Искат да заличат, когато Вие сте направили избор, когато би трябвало партийните формации да се конкурират за гласа на избирателите, те търсят служебна победа. Тази служебна победа ще им даде възможност, когато аз искам да гласувам на машина, искам моят глас да бъде преброен от машина, искам също така и машинния протокол да потвърди моя глас, това няма да може да се случи, защото се премахна протоколът, който не пречеше на никого, извинявайте, пречи на хартиената коалиция, която се опитва да открадне гласовете на българските граждани. И нека да напомним, това е коалицията на БСП,

оттам, откъдето господин Карадайъ остави дебата – така бодряшки ни наричаше лъжци от тази трибуна за загрявка тази сутрин. Дължим известно обяснение на гражданите отново какво всъщност се случва тук днес. БСП, ГЕРБ, ДПС връщат хартията и сега тази коалиция наистина е полуопечена до момента, защото те не направиха останалата част от услугата на ДПС – да гласуват новите броячки.

Срамно е, че току-що тези, които ни наричат нас лъжци, всъщност хвърлиха на боклука 80 млн. лв. инвестиция на нашата държава – 80 млн. лв. в машини, които нямат никакъв проблем, които работят чудесно, за които няма никакви оплаквания, и тези 80 млн. лв. коалиция БЕРПС решава да ги хвърли на боклука. Не можем да се примирим с това и ще продължим да гласуваме отново и отново нещо, защото тези 80 млн. лв. в момента са превърнати в едно екранче със закачен на него принтер и ги броим на ръка. Няма смислено обяснение на това безумие, което ще ни струва 80 млн. лв., а колегите от ДПС искат да добавим и още пари за едни нови броячки отзад, при положение че вече си имаме едни такива за 80 млн. лв. и не ги използваме. Браво на коалиция БЕРПС! Браво!

Колеги, току-що с гласовете си коалицията ГЕРБ, ДПС, БСП отне един много важен способ за контрол върху вярното отчитане на нашия вот в изборните секции, защото с гласовете на това мнозинство, се зачеркна възможността резултатът от машината така, както е отчетен от машината да бъде разпечатан на хартия и предоставен на всичките застъпници, наблюдатели от политическите партии и от международните наблюдатели в неправителствения сектор. Те няма да могат да видят какво всъщност е отчела машината. Те няма да могат да видят какво всъщност ще бъде записано върху флашките. Те няма да могат да упражнят този контрол правилно ли е преброена хартията, дали всичката хартия е там впрочем, което е важно обстоятелство спрямо това, което е отчела машината. Това означава една тъмна пелена върху начина на преброяване и отчитане на резултатите. Това не води до повече доверие, това не води до повече прозрачност в изборния резултат, а точно обратното. Колеги, с всяко гласуване

Бих искал да Ви информирам, че днес Народното събрание е домакин на две събития, посветени на Международния ден на хората с увреждания. В Клуба на народния представител по инициатива на Комисията по труда, социалната и демографска политика ще се състои среща с представители на национално представителните организации на и за хората с увреждания и по същото време във фоайето на европейски кът ще бъде представена изложба, посветена отново на Международния ден на хората с увреждания. Участници в изложбата са художници с увреждания. Събитието е по инициатива на парламентарната група на „Демократична България“. За да може народните представители да се включат в събитията, които ще стартират сега, давам почивка до 12,15 ч. Започваме точно в 12,15 ч.